**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 19. - Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi sa sanacijom (dekontaminacijom) azbestnog otpada iz kruga tvornice Salonit d.d. Vranjic u stečaju. Predlagatelj: članovi kluba zastupnika SDP-a. Prijedlog odluke je podnesen na temelju članka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima. Prijedlog akta primili ste u pretince. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Klub zastupnika i zastupnica SDP-a uputio je zahtjev za osnivanje Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi sa sanacijom, odnosno dekontaminacijom azbestnog otpada iz kruga tvornice Salonit d.d. u Vranjicu koja je u stečaju jer procjenjujemo da sva dosadašnja događanja vezana uz ovaj slučaj, tzv. sanacije ukazuju na to da javnost nikada neće saznati što se ustvari dogodilo i što se još uvijek događa vezano uz sanaciju azbesta iz kruga Salonita ukoliko se ovakvo saborsko tijelo ne oformi. Smatramo kako je u iznimnom javnom interesu da se utvrdi istina u ovom slučaju, a nadamo se da je to i u interesu Vlade Republike Hrvatske pa tako i resornog ministarstva i fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zbog toga vjerujemo da će i klubovi stranaka koji sudjeluju u vlasti prepoznati taj interes i zbog toga podržati ovaj naš zahtjev. Odbijanje davanja podrške ovom zahtjevu za nas će značiti nedvosmislenu potvrdu toga da je u postupku sanacija azbestnog otpada iz kruga tvornice Salonit bilo velikih propusta, zataškavanja, malverzacija, pa čak i kršenja Ustava Republike Hrvatske, odnosno članka 69. Bojimo se da način na koji je sazvana i koncipirana tematska sjednica Odbora za zaštitu okoliša na temu postupanja s azbestom u Republici Hrvatskoj je samo potvrdila sumnju da vladajući HDZ sustavno zataškava sve događaje vezane uz sanaciju azbestnog otpada iz Salonita. Iako je zadaća Vlade Republike Hrvatske i svih njenih dužnosnika i dužnosnica da štite javni interes, bojimo se da sanacija Salonita i svi kasni postupci vlasti vezani uz sanaciju pokazuju da je Vlada odbacila ovu svoju temeljnu funkciju i nije štitila interes javnosti, stanovnika Vranjica i okolice već isključivo svoj interes, a to je ostanak na vlasti. Zbog dostignutih demokratskih standarda u zemljama kojima kao tranzicijska država težimo bez sumnje bi rezultirali ne samo ostavkama resornih državnih dužnosnika i dužnosnica, već i padom cijele Vlade jer postoje mnoge indicije da je u ovom slučaju Vlada Republike Hrvatske svojim nepostupanjem, odnosno neupozoravanjem javnosti na opasnost od kontaminacije i udisanja iznimno opasnih i kancerogenih azbestnih čestica moguće ugrozila život i zdravlje lokalnog stanovništva. Ovo je naše polazište i ovo je ključni razlog zbog kojeg tražimo osnivanje istražnog povjerenstva koje bi utvrdilo jesu li ove naše sumnje utemeljene ili nisu. U dokumentu koji vam je dostavljen mogli ste pročitati i upoznati se na čemu temeljimo naše sumnje pa tako i zahtjev za osnivanje ovog istražnog povjerenstva. Podsjećam da su mjerenja koja za potrebe programa sanacije tvornice Salonit te odlagališta otpada Mravinačka kava obavila tvrtka Ant d.o.o. u prosincu 2006. te u siječnju i veljači 2007. godine ukazivalo na značajno prekoračenje dopuštenih vrijednosti i koncentracije čestica azbesta u zraku na dva mjesta u Vranjicu u kojem se i nalazi tvornica Salonit d.d. u stečaju. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je iz do sada neobjašnjenih razloga odlučilo zanemariti ove rezultate kao netočne i ne poštujući načelo opreza nije obavijestilo javnost, posebice lokalno stanovništvo o ovim iznimno uznemirujućim rezultatima. Nakon što je u srpnju 2007. godine krenula sanacija, odnosno dekontaminacija azbestnog otpada iz kruga tvornice Salonit d.d. u stečaju u izvedbi tvrtke Cian d.o.o. iz Splita, tvrtka IGH koja je izradila program sanacije tvornice Salonit te odlagalište otpada Mravinačka kava, upozorila je nadležno ministarstvo na mogućnost da se sanacija ne provodi u skladu s programom, no nadležno ministarstvo opet iz još neutvrđenih razloga ni ovaj put nije ništa poduzelo, niti je sukladno načelu opreza upozorilo stanovništvo na mogućnost iznimno opasnih azbestnih čestica. Naglašavam da su u to vrijeme postojale mnoge indicije pa čak i foto i video materijal koji je nedvosmisleno ukazivao da se sanacija ne provodi sukladno propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama. Ne možemo vjerovati da nadležno ministarstvo, a posebice uprava za zaštitu okoliša i inspekcija zaštite okoliša nisu bili upoznati s ovim sumnjama i da nisu dobili ove materijale jer smo mi u SDP-u znali za te sumnje i dobili te materijale, a o istima smo i obavijestili javnost. Dakle ukoliko ministarstvo čak i nije prije znalo za te sumnje, a moralo je znati nakon što su mediji upozorili na to, sigurno je bilo upoznato s ovim sumnjama. I ponavljam, nije reagiralo. Članak 69. Ustava Republike Hrvatske govori: Svatko ima pravo na zdrav život. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Svatko je dužan u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša. Mnogi elementi postupanja nadležnih dužnosnika i dužnosnica iz tijela javne vlasti posebice dužnosnika ili dužnosnica iz Ministarstva za zaštitu okoliša te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upućuje na opravdanu sumnju da je ovaj članak Ustava Republike Hrvatske u slučaju sanacije odnosno dekontaminacije azbestnog otpada iz kruga tvornice iz kruga tvornice "Salonit" u stečaju bio prekršen. Izražavamo sumnju da su kako svojim postupanjem tako i svojim nepostupanjem nadležni dužnosnici i dužnosnice ministarstva te fonda prekršili cijeli niz međunarodnih konvencija koje je Republika Hrvatska ratificirala i tako učinila sastavnim dijelom svog zakonodavstva, a posebice Konvenciju o sigurnom korištenju azbesta te konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Postoji osnovana sumnja da su svojim postupanjem, odnosno nepostupanjem ugrozili pravo na zdrav okoliš stanovnika i stanovnica Vranjica i šire okolice i time moguće ugrozili zdravlje i život lokalnog stanovništva. Zbog opravdane sumnje o nepoštivanju Ustava republike Hrvatske kao i međunarodnih konvencija od strane nadležnih tijela javne vlasti smatramo da je utvrđen javni interes za nužnost osnivanja istražnog povjerenstva u vezi s ovim slučajem. Naime povjerenje građana i građanka u institucije sustava ključan je javni interes koji je ovakvim postupanjem nadležnih tijela javne vlasti ozbiljno narušeno. Cilj djelovanja ovog istražnog povjerenstva jest utvrditi sve relevantne činjenice vezane uz postupak sanacije azbestnog otpada iz kruga "Salonita" i to od samog početka. Drugim riječima od pripreme i raspisivanja javnog natječaja za izradu plana sanacije tvornice "Salonit" iz Vranjica te odlagališta Mravinačka kava kao tzv. crnih točaka, odabira izrađivača plana, odnosno programa sanacije i izvođača sanacije sukladno programu sanacije, provedbe sanacije azbestnog otpada iz kruga tvornice "Salonit" i njegova odvoza na lokaciju Mravinačka kava, mjerenje emisija i koncentracija azbestnih čestica u krugu i izvan kruga tvornice te postupanja i nepostupanja nadležnih tijela javne vlasti u ovom slučaju. Istražno povjerenstvo mora utvrditi sve okolnosti koje su prethodile raspisivanju javnog natječaja za izradu plana, odnosno programa sanacije "Salonita" te odlagališta Mravinačka kava razlog je odabira ponude instituta građevinarstva Hrvatske na natječaju za izradu programa sanacije ovih crnih točaka kao i to je li spomenuti program program sanacije u potpunosti usklađen sa svim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske. Povjerenstvo nadalje mora istražiti zbog čega je za izvođača sanacije "Salonita" i Mravinačke kave odabrana tvrtka "Cijan" iz Splita, koliko je novaca isplaćeno tvrtki "Cijan" za postupak sanacije, kako je provođena sanacija, odnosno jesu li u postupku sanacije azbestnog otpada iz kruga tvornice "Salonit" poštovani svi zakonski podzakonski propisi Republike Hrvatske kao i Konvencija o sigurnom korištenju azbesta. Nužno je utvrditi i kako je došlo do odvoza azbestnog otpada na lokaciju Mravinačka kava koja nije propisana lokacija za odlaganje opasnog otpada. Istraga mora pokazati kakve su vrijednosti emisija azbestnih čestica u zrak izmjerene prije, za vrijeme i poslije postupka sanacije u konzultaciji s nezavisnim stručnjacima iz zemlje i inozemstva, utvrditi koje su preporučene granične vrijednosti emisija azbestnih čestica u krugu tvornice i izvan na koji su način postupale nadležne inspekcije posebice Inspekcija za zaštitu okoliša nakon što je IGH izrazio sumnju u provedbu postupka sanacije i što su utvrdile te jesu li nadležna tijela i kazneno odgovorna za nepostupanje u postupku sanacije "Salonita" zbog neinformiranja i neupozoravanja javnosti zbog sumnje u prekoračenje graničnih graničnih vrijednosti emisija, azbestnih čestica koje mogu imati i trajne i kobne posljedice po zdravlje ljudi i stanje okoliša. Ovdje želim naglasiti da SDP nema ništa protiv sanacije tzv. crnih točaka pa tako nema ništa protiv ni sanacije azbestnog otpada iz "Salonita" iz Vranjice ili "Pakplobesta" u Pločama. Svjesni smo međutim činjenice da je problem azbesta i "Salonita" problem koji nije nastao preko noći, već je to problem koji traje desetljećima, točnije od 1921. godine kada je i krenula proizvodnja azbestno cementnih proizvoda u "Salonitu". "Salonit" na žalost osim stigme okolišne crne točke ima i stigmu kriminalno korupcijske privatizacijske priče iz 90-tih godina prošlog stoljeća kada je Hrvatska bila pravi eldorado za različite kriminalce skrivene pod krinkama tzv. poslovnih ljudi. "Salonit" je tkao u postupku privatizacije došao u većinsko vlasništvo Joze Ćurkovića koji je 1997. godine u tvornici sa 450 zaposlenika ponovo pokrenuo proizvodnju azbestnih proizvoda. Jozo Ćurković je ignorirao svoje obaveze i kao poslodavac nije educirao radnike da nepropisno postupanje s azbestom izaziva ozbiljne zdravstvene probleme posebice oštećenje dišnog sustava i nije osigurao zdravstveno sigurno radno mjesto zbog čega su oboljeli radnici podigli tužbe za naknadu štete za oštećeno zdravlje zbog rada s kancerogenim azbestom. Kako bi izbjegao naplatu dospjelih ovrha na temelju dosuđenih presuda u korist radnika Jozo Ćurković osnovao je novu tvrtku, novi "Salonit", a nakon što je i ta tvrtka došla u stečaj nitko od oboljelih radnika nije mogao naplatiti dosuđene sudske iznose. Državno odvjetništvo je 2000. i 2004. godine na temelju dva tužbena zahtjeva pokrenulo istragu protiv Joze Ćurkovića i drugih osumnjičenih i to za zloupotrebu položaja i nezakonito bogaćenje u iznosu od 100 milijuna kuna. Optužnica je postala pravomoćna 2005. godine i od tada se većinski vlasnik "Salonita" nalazi u bijegu. Iako je nedavno uhvaćen u Bosni i Hercegovini zbog dvojnog državljanstva takva država kao svog državljana neće izručiti Republici Hrvatskoj i tako vjerojatno nikada neće biti procesuiran zbog ovog slučaja. Usprkos dobrim namjerama države da napokon riješi problem azbestnog otpada iz kruga tvornice "Salonit" moramo naglasiti da je apsurdno da se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dakle sredstvima koje uplaćuju onečišćivači okoliša i korisnici okoliša, a to smo gotovo svi mi koji imamo motorno vozilo, financira sanacija prostora tvrtke koja se iako u stečaju nalazi u privatnom vlasništvu. Čak što više, sredstvima državnog fonda financira se sanacija tvrtke koja je kao onečišćivač okoliša dužna taj fond puniti naknadama. O mogućnosti naplate sanacije sjedanjem na uskoro vrlo vrijedne nekretnine "Salonita" koje se nalaze uz samu obalu mora nije se do sada uopće govorilo. Osim toga u sanaciji je sporno i mjesto na koje se odvozi i navodno privremeno deponirao azbestni otpad iz "Salonita" tzv. Mravinačka kava koja nije mjesto predviđeno za odlaganje pa čak ni privremeno takvog otpada. Želimo naglasiti da je grad Solin kao vlasnik lokacije Mravinačka kava odlukom gradskog vijeća u ožujku 2004. godine zabranilo "Salonitu" odlaganje kancerogenog azbestnog otpada na ovu lokaciju zbog toga što ono predstavlja opasnost za zdravlje ljudi koji žive u blizini. Upozoravamo i na činjenicu da je Vijeće stručnjaka Međunarodne organizacije rada u više navrata upozoravalo na iznimno neprihvatljivu situaciju glede postupanja s azbestom u Republici Hrvatskoj te zaključilo da se u Hrvatskoj krši Konvencija o sigurnom postupanju s azbestom. Zakon i podzakonski akti kojima je hrvatsko zakonodavstvo napokon ispoštovalo spomenutu konvenciju doneseni su tek 2007. godine, ali nadležna tijela i danas krše Konvenciju o sigurnom postupanju s azbestom, točnije članak 17. kada fond na poslovima sanacije azbestnog otpada i Salonita angažira radnike tvornice. Naglašavam da iako je Vijeće stručnjaka mora zbog stupnja zagađenja hrvatskim institucijama ponudilo tehničku pomoć vlastitih stručnjaka u cilju hitnog popravljanja stanja Ministarstvo rada i poduzetništva je je tri puta iz nepoznatih razloga odbilo tu tehničku pomoć. Umjesto toga iako su i Ministarstvo i rada i poduzetništva i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi najavili prestanak proizvodnje u Salonitu najkasnije do kraja 2004. godine taj su rok na zahtjev Salonita produžili sve do prosinca 2005. godine kada je definitivno i zabranjena svaka uporaba i stavljanje u promet proizvoda koji sadrže azbest. No stečajni upravitelj Salonita ipak je suprotno zakonu pokrenuo proizvodnju proizvoda koji sadrže krizotil u Salonitu koja je uz znanje svih nadležnih inspekcija nastavljena još pune dvije godine iako se proizvodio proizvod koji nije mogao izaći iz kruga tvornice, proizvod koji se nije mogao distribuirati, kojim se nije moglo trgovati ili ga ugrađivati. Time se nepotrebno je reći situacija s azbestnim otpadom u Salonitu u znatno pogoršalo u odnosu na 2003. godinu i to sve uz znanje svih nadležnih institucija koje nisu prstom pomaknule kako bi promijenile tu apsurdnu, pa čak i šizofrenu situaciju. Rezultat. nastanak novih ogromnih količina iznimno opasnog azbestnog otpada koji se sada i to zbog nepostupanja nadležnih tijela uprave sanira novcima obveznika ekonaknada, gotovo svih građana Republike Hrvatske. Naime, suprotno prethodnim najavama da će se u sanaciji Salonita i mravinačke kave koristiti pretpristupni fondovi Europske unije i to ISPA fond, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je u veljači 2006. godine objavilo javni natječaj za sanaciju ovih crnih točaka koji je bio otvoren isključivo za tvrtke registrirane u Republici Hrvatskoj. Javnosti nikada nije objašnjeno zašto se Ministarstvo odreklo korištenja europskih financijskih sredstava i to na teret obveznika ekonaknada. Na javnom natječaju ZOPUK je dodijelilo posao izrade plana, odnosno programa sanacije Salonita i mravinačke kave institutu građevinarstva Hrvatske kao najpovoljnijem ponuđaču. Navedeni program radova, iako je azbest klasificiran kao opasni otpad, predviđa prema šturim informacijama s kojima raspolažemo sanaciju azbestnog otpada i Salonita i mravinačke kave kao komunalnog otpada. Posao sanacije je dodijeljen tvrtki "CIAN" d.o.o. iz Splita koja prema informacijama iz IGH nije poštivala čak ni program sanacije koji kancerogeni azbest tretira kao komunalni otpad, već i tu kancerogenu tvar u krutom i praškastom stanju utovarivala buldožerom vozila na otvorenim kamionima i odvozila na lokaciju mravinačka

poduzetnika koji također ne posjeduju nikakvu dozvolu za prijevoz, gospodarenje, zbrinjavanje ili posredovanje opasnim otpadom. Koristim ovu priliku kako bih podsjetila da je Klub zastupnika i zastupnica SDP-a podržao zahtjev HDZ-a kojim se tražilo osnivanje Istražnog povjerenstva o brodogradilištu "Viktor Lenac", te u tom smislu izražavamo nadu da vladajući neće ići ispod tog dosegnutog demokratskog standarda, odnosno da će Poštovane zastupnice i zastupnici, zbog svega prethodno rečenog nadam se da ćete prepoznati javni interes u istrazi cijelog ovog slučaja kako bi utvrdili pravu istinu i sve relevantne činjenice u vezi s ovim slučajem, te da ćete podržati donošenje odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi sa sa sanacijom, dekontaminacijom azbestnog otpada iz kruga tvornice "Salonit" d.d. Vranjec u stečaju. Hvala vam lijepa. da raspravu provode samo predstavnici klubova i imamo tri prijavljena kluba. Prva je uvažena Marijana Petir u ime kluba HSS-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici. Mi u HSS-u smo izuzetno osjetljivi kad se govori o pitanjima zaštite okoliša što mislim da smo pokazali ne samo u nekoliko posljednjih godina koliko Hrvatska bilježi demokraciju, nego i tijekom više od 100 godina koliko stranka postoji i možemo reći da smo jedina prava zelena stranka u Hrvatskoj temeljem načela i programa koje zastupamo. Posebno kad pitanja koja su vezana uz zaštitu okoliša utječu na ljudsko zdravlje zasigurno da treba obratiti posebnu pažnju i nedavno smo na primjeru INA-e rafinerije u Sisku pokazali da uz sudjelovanje javnosti je moguće pokrenuti akciju, da je moguće djelovati na institucije državne vlasti i da je moguće utjecati da se problem riješi. Danas je u Sisku situacija bolja, ne zasigurno onakva kakvu bi željeli, ali je činjenica da je Vlada intervenirala i uvažila naše zahtjeve. A mi smo u Sisku vidjeli ljude kako umiru i to je jedno gorko iskustvo. Činjenica da situacija oko "Salonita" Vranjec, a i Ploča koje možda još nisu dovoljno poznate i istražene nije znatno bolja. Ali ono što je također činjenica, a uporno se prešućuje jest da "Salonit" stoji na tom mjestu 80 godina, da taj problem onečišćenja okoliša azbestnim vlaknima je rezultat dugogodišnjeg rada te tvornice i da je sigurno to sve imalo utjecaj i na okoliš i na ljudsko zdravlje i da smo mi u klubu HSS-a, odnosno zastupnici koji su sjedili ovdje prije mene i prije mnogih od nas upozoravali, postavljali zastupnička pitanja na tu temu, ne zato što su bili zlonamjerni, nego zato što su živeći s tim ljudima na terenu uočavali probleme koji su doista vrlo teški i zabrinjavajući. Sve te aktivnosti imale su utjecaj da Vlada Republike Hrvatske zaključkom od 10. studenog 2006. godine zaduži Ministarstvo zaštite okoliša da započne prvu fazu sanacije "Salonita" i mravinačke kave, a isto tako zadužila je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da osigura sredstva za sanaciju. Fond je u studenom 2006. godine zatražio od tvrtke "IGH" prijedlog programa radova na zbrinjavanju azbestno-cementnog otpada za prvu fazu sanacije, jer završno izvješće o programu sanacije "IGH" još nije bio završio, a znamo iz izvješća koje je Ministarstvo zaštite okoliša na moj zahtjev dostavilo saborskom Odboru za zaštitu okoliša, da je "IGH" putem natječaja dobio taj posao, stoga i pitanje koje bi trebalo istraživati istražno povjerenstvo postaje bespredmetno jer se o tome razgovaralo i na tematskoj sjednici jasno stoji u izvješćima. Temeljem tog programa fond je za potrebe sanacije prve faze naručio izradu izvedbenog projekta od tvrtke "Konstruktor" te reviziju tog projekta od Građevinskog fakulteta sveučilišta u Splitu, a na temelju prikupljenih ponuda i provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi za izvođača radova na azbestno cementnog otpada bivše tvornice "Salonit" izabrana je tvrtka "Cian" d.o.o. iz Splita koja ima dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom, pa je to pitanje koje navodite za Istražno povjerenstvo povjerenstvo potpuno bespredmetno. Također, Vlada Republike Hrvatske je u 2007. donijela paket zakona koji se odnose na pitanje oboljelih radnika i njihovo zbrinjavanje, a riječ je o Zakonu o obaveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu, Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu. Formirano je i povjerenstvo koje je zaprimilo 700 zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti bolesti zbog izloženosti azbestu, a obzirom da je vrlo mali broj zahtjeva riješe to je i bio jedan od razloga zašto smo i mi kao Saborski odbor predložili zaključak da se cijela stvar ubrza, jer ti radnici nemaju vremena čekati. Ovo je bilo nužno spomenuti istine radi koja se prešućuje, a isto tako gospodine potpredsjedniče ja sam odmah nakon održane sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša uputila svim nadležnim ministarstvima i predsjedniku Sabora zaključke koje je odbor donio. Za zaključke su glasali jednoglasno i vlast i oporba i ja ne znam da li postoji ta mogućnost no voljela bih da svi zastupnici u Hrvatskom saboru dobiju te zaključke, jer obzirom da su ih svi zastupnici u Odboru za okoliš podržali, a i Vlada Republike Hrvatske kroz svoje resore obavezala na njihovo izvršavanje bilo bi dobro da i ostatak zastupnika to dobije. Zajedno smo se dogovorili da je potrebno sazvati tematsku sjednicu o azbestu obzirom na dosta zabrinjavajuće informacije koje smo dobivali iz medija od samih radnika od nevladinih udruga. Na sjednici Saborskog odbora koja je održana 13. svibnja ove godine dogovorili smo se da će se o azbestu raspravljati 26. svibnja čim dobijemo izvješća resornih ministarstava, jer smo su usuglasili da ta izvješća trebaju biti podloga za raspravu i da nam treba isto tako bar tjedan dana vremena da obavijestimo nevladine udruge, stručne institucije koje smo željeli također saslušati na tom odboru, kao i da dobijemo mjerenja tvrtke "ANT" kao i tvrtke iz Kaštela koja je također vršila ta mjerenja u "Salonitu". Dakle, 13. svibnja, mi smo se dogovorili da će biti tematska sjednica o azbestu i da će se održati 26. svibnja i gle čuda 16. svibnja SDP podnosi zahtjev za osnivanje Istražnog povjerenstva. Ja ne znam tko može zaključiti da je to dobronamjerno da to doprinosi razrješenju situacije, dijalogu, zabrinutosti oko situacije koju imamo sa azbestom i koja je zabrinjavajuća. Naš je dojam da je cijela ova stvar bila u svrhu predstave i politizacije, jer ako smo se 13. svibnja dogovorili da ćemo imati 26. svibnja tematsku sjednicu o azbestu i dogovorili smo se zajedno kog ćemo pozvati na tu sjednicu i sugestije od zastupnika SDP-a također su uvažene, nije mi jasno od kuda se stvorila potreba da se navrat nanos samo tri dana kasnije traži osnivanje Istražnog povjerenstva ako tu nije u pitanju ipak nešto drugo. Na sva pitanja koja ste postavili u zahtjevu za Istražno povjerenstvo mi smo odgovorili, ne mi kao zastupnici nego naš Saborski odbor, ovaj zapisnik je malo podeblji i dobili su ga i zastupnici SDP-a mogli su ga iščitati, usvojili smo ga jednoglasno na sjednici Saborskog odbora. Ono što je zanimljivo na stranici 15 stoji, gospodin Franić dakle član SDP-a je izrazio bojazan činjenicom da danas u Republici Hrvatskoj postoje ljudi koji su oboljeli od azbestoze, a da im ta bolest nije dijagnosticirana. Stoga predlaže da se u tom kontekstu osnuje istražno saborsko povjerenstvo s ciljem utvrđivanja istinitosti iznesenih podataka od strane udruga o velikom broju oboljelih od azbestoze a kojima još službeno nije dijagnosticirana ta bolest. Na kraju rasprave, a rasprava je dakle sažeta na 23 stranice ovog zapisnika. Ja sam kao predsjednica odbora predložila zaključke i gospodine Franić i drugi predstavnici SDP-a podržali su te zaključke i nisu inzistirali na ovakvom prijedlogu, pa tim više čudi sada ovo ponovno inzistiranje. Isto tako moram reći da su na sjednici bili nazočni predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva zdravstva, Ministarstva gospodarstva, Fonda za zaštitu okoliša, Instituta za medicinska istraživanja, Hrvatskog zavoda za medicinu rada, Županijskih ureda za zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, tvrtke "APO" , … /Govornik se ne razumije./ … tvrtke "Atest i zaštita" Kaštel Novi, tvrtke "CIAN" Split, te predstavnici udruga "Barbarinac" iz Vranjica, Društva žrtava azbesta "Ploče", Udruge "Lijepa naša" Ploče, Udruge oboljelih od azbestoze i povjerenik Hrvatske udruge sindikata radnika Dalmacije. Sjednica je trajala više od četiri sata i ozbiljno se raspravljalo o svim aspektima, a ja ću sada nadam se da imam još toliko vremena pročitati zaključke koji su doneseni na toj sjednici jednoglasno, dakle podržala ih je i oporba i vladajuća koalicija. 1.Zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da u okviru svog djelokruga svoga rada angažira ovlašteni laboratorij iz Republike Hrvatske ili inozemstva koji će provesti mjerenja broja čestica azbesta u zraku na području općine Solin i grada Ploča. 2. Zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva da u okviru djelokruga svog rada provede hitnu i stručnu sanacije tvornice "Salonit" u Vranjicu, odlagališta "Mravinjačka kava", te sportsko rekreacijskog centra u Vranjicu i o poduzetom izvijesti Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora u roku od 6 3. Zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da utvrdi podatke o količini azbesta odloženog i rasutog na različitim područjima i lokacijama općine Solin i grada Ploča, te predloži program njihove sanacije. 4. Zadužuje se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da u suradnji s nevladinim udrugama i stručnim institucijama na temelju njihovih programa pokrene sustavnu preventivnu kampanju o štetnosti azbesta. 5. Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da prati stanje pobola od malignih bolesti uzrokovanih azbestom i profesionalne bolesti azbesta kao posebnih indikatora u registrima; 6. Zadužuje se Povjerenstvo za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu te iznađe model ubrzanja rješavanja zahtjeva za obeštećenje te da izvrši analizu postojećih zakona i njihove primjenjivosti i da o tome izvijesti Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora. Također se zadužuje isto povjerenstvo da o svom radu izvještava Odbor za zaštitu okoliša svakih šest mjeseci. Neke od ovih točaka, naravno nije teško zaključiti, možda i prelaze okvire Odbora za zaštitu okoliša. Ja sam se konkretno i sa kolegom Hebrangom koji vodi Odbor za zdravstvo u tom dijelu konzultirala i rekla sam mu da je važno važno da predložimo takve zaključke i on se kao predsjednik odbora gdje bi dio zaključaka također pripadao s tim usuglasio. Dakle, cijela ova priča oko istražnog povjerenstva čini se da ima neku drugu pozadinu a ne da se utvrdi stvarno stanje jer na sve odgovore koja ste postavili kao pitanje u zahtjevu za istražno povjerenstvo možemo tu kroz ovaj zapisnik koji je doista cjelovit i opsežan vidjeti da ne postoji nikakvih skrivenih primisli, ničega što bi na bilo koji način dovodilo u pitanje postupanja bilo državnih institucija ili loših namjera nekog od predstavnika ili ili udruga ili instituta koji su bili pozvani na bilo koji način želio nekoga obmanuti ili stvoriti stvoriti neku korist koja je protuzakonita. Ono što mogu reći a što stoji u zapisniku, svi koji su bili pozvani su se odazvali osim tvrtke IGH, mi smo to istaknuli, zapisnički konstatirali i nismo dobili obrazloženje zbog čega se oni na našu sjednicu nisu odazvali. No, obzirom da su došli svi oni koji su na bilo koji način bili involvirani u cijelu priču ili zainteresirani sa bilo kojeg stajališta smatramo da je tematska sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša dala odgovore na pitanja koja su postavljena, ona je održana u dobroj namjeri i sa ciljem rješavanja problema hitne sanacije azbestom onečišćenih područja u skladu sa normama Europske unije. I drugo, rješavanje pitanja oboljelih od azbestoze jer to pitanje zaslužuje sigurno hitno djelovanje. Mogu reći da sam ponosna da se nakon deset godina ponovo u Hrvatskom saboru na jednom odboru raspravljalo o ovoj problematici a to je sam istaknuo gospodin Grgo Mandić koji je predsjednik Udruge oboljelih od azbestoze. Ja se nadam da smo mi kroz tu raspravu zajedno sa svim nadležnim institucijama ali i nevladinim udrugama koje čine doista važan dio javnosti kao i sa sindikatima i svim ljudima koji se nalaze na području Vranjica i na području Ploča koji su oboljeli stvorili uvjete za brže, hitnije djelovanje oko sanacije cijele ove Činjenica je da problem postoji dugo i da ga se ne može riješiti preko noći i bilo bi loše da ga se rješava navrat nanos pa da se izazovu neki drugi problemi. Svi ovi argumenti koje sam iznijela govore u prilog tome da ovaj Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva doista nije prijedlog koji je dobronamjeran i koji bi trebalo podržati, samim tim što ponavljam bio je jasan dogovor svih zastupnika još 13.5. da se zajednički raspravlja o problematici azbesta i ja sam vjerovala da ćemo to tako i učiniti i da ćemo u jednom dijaloškom smislu dati doprinos da se problem riješi. No, očigledno je kolegama iz SDP-a cilj politiziranje a ne rješavanje problema i zbog toga klub HSS-a neće podržati ovaj Prijedlog o osnivanju istražnog povjerenstva. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Pa imalo bi se tu ustvari dosta raspravljati, ali ono što me posebno zasmetalo u ovom izlaganju je tvrdnja kolegice Petir da kolege iz SDP-a na sjednici tematskoj nisu zatražili da u zaključke uđe zahtjev o osnivanju istražnog povjerenstva. To jednostavno nije točno. Ja nisam bila na sjednici odbora ali su bili moji kolege iz stranke i na kraju krajeva čak je i gospođa Marijana Petir malo prije rekla da je gospodin Franić tražio da se osnuje osnuje istražno povjerenstvo. I zato meni nije jasno zbog čega to nije ušlo u zaključke, zato što ja smatram da to nije u kontradikciji sa onime o čemu se raspravljalo na tematskoj sjednici odbora. Zahvaljujem. Povreda poslovnika, uvažena zastupnica Marijana Petir. Članak 209. i 210. Dakle, kolega Franić je u okviru svoje rasprave predložio ono što sam pročitala, dakle prijedlog za istražno povjerenstvo. Nakon završetka rasprave ja sam predložila zaključke i na te zaključke nije bilo dodatnih prijedloga u smislu formiranja istražnog povjerenstva kolegice. A u pravu ste, niste bili na sjednici pa nemojte tvrditi nešto što nije istina. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Do sada smo već čuli od predlagateljice i već u ime kluba da problem Vranjica zaista, općenito problem azbesta muči mali grad Vranjic već desetljećima. Sa nastankom demokratske moderne Republike Hrvatske građani Vranjica umjesto vladavine prava doživjeli su još nekoliko nepravdi. Prva je svakako bila vezana uz Salonit, korupcijska afera iz devedesetih godina kako se kaže teška 100 milijuna kuna gdje smo imali pravomoćnu osudu. Druga koju i same udruge tako zovu i građani traje zadnjih godinu i pol, dvije kako kažu ekološka afera. Zašto? Zato što je gotovo nemoguće da u 21. stoljeću ministar zdravlja Ljubičić dozvoli proizvodnju kancerogenog otrova iako se već pedeset godina zna da je on kancerogen. Nemoguće je da se sanacija napravila na način na koji se napravila. Ja govorim iz prve ruke jer sam dva dana pratio tu sanaciju. To je također krajnje sramotno što se dogodilo i nemoguće je da se određeni izvještaji i mišljenja poput «Antovog» istraživanja o česticama u zraku gotovo pa ignoriraju. Ja ću ovu raspravu održati iz totalno drugačijeg kuta gledišta. Mi smo zastupnici koje su izabrali građani da ih predstavljamo, da vodimo brigu o građanima bez obzira bili oni iz Zagreba, Splita, Siska, Osijeka, Vukovara, Vranjica. I zato vas upravo pozivam u Vranjic a i Mravinačku kavu da posjetite, ja sam bio jako puno puta, zadnji put prije mjesec dana. Da u Vranjicu upoznate gospodina Grgu, barba Grgu kako ga zovu, gospodina koji je samohrani otac troje djece i teško bolestan i koji je javnosti postavio ne samo vladajućima i političarima nego javnosti par pitanja da mu se kaže tko je kriv za smrt bližih članova njegove obitelji i tko će brinuti za njegovu djecu kad njega više neće biti. Dakle samohrani otac troje djece. Kada ste u Vranjicu svakako vam preporučam da se odšećete do župnog ureda, jako zanimljivo mjesto jer dva zadnja župnika ako se ne varam čak i tri vodili su redovito evidenciju o tzv. «vranjičkoj bolesti» u kojima ćete vidjeti imena i prezimena svih koji su oboljeli od plućnih, sličnih plućnih bolesti u zadnjih 50 godina. Tamo je ako se ne varam pokojni župnik stao na 200 i nešto imena. Također preporučam da se prođe gradom, da razgovarate malo s ljudima koji boluju od plućnih bolesti, koji sami za sebe kažu da imaju zacementirana pluća i koji također govore kad mi se pojavi prva voda u plućima imat ću još 13 do 16 mjeseci života. To je strašno za slušati. Također u tom istom Vranjicu ćete izvan kruga tvornice Salonit naći azbest. Naći ćete ga kod dječjeg igrališta gdje se djeca igrala na igralištu a sa strane druga djeca skakuću, skaču po malim brdašcima koja su gotovo u potpunosti od azbesta i gdje roditelji trče za njima panično i skidaju i mole da se ne igraju na tim mjestima. O takvim problemima treba pričati iz takvog kuta gledišta a ne udaljeno, suhoparno, saborski brojke i statistike navoditi. Što se same sanacije tiče predstavnici Međunarodne organizacije rada zaista jesu par godina govorili, upozoravali da se kod nas krši Konvencija o postupanju s azbestom. Za salonit su sami rekli citiram da su: «užasnuti izgledom tvorničkog kruga», znači tvornice Salonit te da Republika Hrvatska spada u krug 26 industrijski najzagađenijih država na svijetu. Što se tiče same sanacije koja je počela pred negdje godinu dana iza 11 navečer to se zaista buldožerima tovarilo u kamione za koje se kaže da su bili posebni kamioni. Vjerujte mi nisu bili. Dobro da je na njima pisalo selidbe pa neka tvrtka. Pokrivalo se platnom, vozilo se dva kilometra dalje i bacalo u Mravinačku kavu. Kada putujete za Split ako netko ne zna di je kod onog lijepog križa koji stoji prilikom spuštanja u Split ispod se nalazi tone i tone tog azbesta. Tamo je taj azbest bacan, polijevan, zatrpavan. Radnici koji su to radili imali su zaštitna odjela, a već 5 metara dalje gdje se sva ta azbestna prašina dizala radnici nisu bili zaštićeni. Da prvi vikend, prva dva dana dio Mravinačke kave je bio okružen žicom i bili su njemački ovčari tamo. Sama Mravinačka kava ako ne znate je iznad izvora rijeke Jadro koja napaja pitkom vodom Solin, Kaštela, sam Vranjic, grad Split i prema Omišu. Pa koliko je to stotina tisuća građana koji su na taj način ugroženi. Nama je prije svega žalosno da se zapravo sad o tom raspravlja. Ovo je bilo rečeno kad su mediji stisnuli. Udruge građana o tome govore, slikale, snimale već nekoliko godina. Čak je bilo i hapšenja civilnih aktivista kad su se došli suprotstavit takvom načinu provođenja sanacije. Što se tiče odbora bila je naravno i ministrica, bili su predstavnici tvrtki koji su provodili sanaciju, nadzor, medicinari i Tamo ću ja istaknuti par zanimljivih stvari isto sa odbora. Na pitanje koliko košta sanacija, kolegica Petir se vjerojatno sjeća, odgovor nismo dobili. Koliko konkretno košta sanacija? Ministrica nam je tada jasno i rekla nakon, u drugom tzv. krugu sanacije sanirati se Mravinačka kava nakon što je sad sav azbest polegnut, sad će se ona sanirati i pazite ovo legalizirati. Odnosno Republika Hrvatska je svojim novcima platila dosta sumnjivu sanaciju koja je izgledala tako da se azbest stavi na mjesto koje je ilegalno odlagalište u potpunosti nepripremljeno za ovakvu vrstu opasnog otpada. Što se mene tiče na toj sjednici je također dolazilo do ignoriranja i izvještaja o azbestu u zraku. A da ne kažem da je već prije bilo ignoriranja rečenice jedne liječnice koja je govorila da djeca u Vranjicu imaju manji kapacitet pluća i da već od rođenja imaju problema sa plućima. Kada su udruge u više navrata upozoravalo, upozoravale da bi taj azbest mogao krenuti prema dolje i ući u rijeku Jadro koja je dakle izvor pitke vode za većinu Dalmacije i to je ignorirano. Pa ću ja sada jednu ajmo reći tako zamjenu prikazat nas svih saborskih zastupnika za stanovnike Vranjica. Da li bi vi sada htjeli u ovom trenutku, razmislite o tome, kupiti kuću i živjeti u njoj preko puta dvorišta tvornice Salonita u kojoj je bio sav krupni azbestni otpad. I udisati taj zrak iako Vlada kaže da je sve u redu. Da li bi odveli obitelj i svoju djecu na izvor rijeke Jadro gdje vam se 30 metara zračne linije od vas nalazi sva ta, tone i tone azbesta. I da li bi uzeli čašu, zagrabili tu vodu i popili. I na kraju da li bi svojoj djeci dali da se odu igrati na to igralište i da skakuću po tom silnom azbestnom otpadu koji se još uvijek u tom gradu nalazi. Mislim da si zastupnici trebaju ta pitanja postaviti jer si to pitanje sami sebi su postavili stanovnici Vranjica, postavili su i javnosti. A onda donijeti odluku o istražnom povjerenstvu. Zato je Klub zastupnika tražio istražno povjerenstvo. Ja ću još jedanput ponoviti da se treba istražiti ukoliko se istražno povjerenstvo oformi razloge zbog kojih je izabran institut građevinarstva Hrvatske? Je li plan, program program sanacije salonita te odlagališta Mravinačka kava usklađen s međunarodnim konvencijama te svim zakonskim i podzakonskim propisima? Dakle ako je Mravinačka kava ilegalno odlagalište izgleda da nije. Dakle o tom pitanju treba povjerenstvo raspraviti. Zašto je za izvođača sanacije odabrana tvrtka «Cian» ako postoje dokazi fotografski i video dokazi da to baš i nije bio specijalan transport za opasan otpad poput azbesta. Da li je postupak sanacije proveden propisno? Vrlo bitno pitanje i možda dva jako bitna za građane i grada Splita i Solina i Kaštela koje su vrijednosti emisija azbestnih čestica u zraku izmjerenih prije, za vrijeme i poslije postupaka sanacije, te na kraju zašto nadležna tijela javne vlasti i odgovorni nisu sukladno načelu opreza informirali javnost o mogućem zagađenju zraka kancerogenim azbestnim česticama. Ja sam na početku rekao da smo mi zastupnici izabrani na ovu dužnost od građana da vodimo brigu o građanima i ukoliko smatramo tu dužnost onda onda ćemo glasovati za ovo povjerenstvo da istraži i da da odgovore na ova pitanja. Ako nekim slučajem vladajuća većina smatra da ne treba onda će građani ostati bez dijela odgovora, ali postoje kolegice i kolege par činjenica koje će i dalje biti prisutne. Ne samo da će građani ostati bez odgovora. Ako mi sada u ovom trenutku završimo raspravu u Saboru o azbestu to neće maknuti azbest iz maltene dvorišta i pitke vode u Dalmaciji. Taj azbest će ostati još desetljećima tamo puno nakon što ova rasprava završi. Hvala. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. Zadnji je u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Tomislav Vrdoljak.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 Pred nama se nalazi SDP-ov prijedlog Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi sa sanacijom, dekontaminacijom azbestnog otpada iz kruga tvornice “Salonit“ d.d. u stečaju. Na početku svoga izlaganja u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice napominjem da nećemo podržati ovaj SDP-ov prijedlog. Neosporno je da se azbest pokazao kao veliko zlo za ljudsko zdravlje. No, na žalost tim problemom ozbiljno smo se pozabavili tek posljednjih godina, a SDP čini mi se tek danas, ali također mi se čini ne iz razloga kako bih riješio ovaj problem, nego iz razloga da bi politizirao. Stotinjak godina azbest se u čitavom svijetu upotrebljavao kao materijal izuzetno dobrih svojstava i široke mogućnosti primjene omogućujući zapošljavanje velikog broja ljudi. na žalost on je i punio pluća za zdravlje opasnim vlaknima. Tvornica “Salonit“ u Vranjicu počela je s radom 1923. godine. Da su čestice azbesta opasne za zdravlje kod nas se počelo govoriti tek osamdesetih godina prošlog stoljeća možda i zahvaljujući i svojevrsnom remek djelu dokumentarnog filma autora Branka Lendića koji je u njemu prikazao izmaglicu u kojima Vranjičani desetljećima žive. Ali Vlada Republike Hrvatske je 2006. godine odlučno prekinula daljnju upotrebu azbesta i azbestnih proizvoda i pokrenula sanaciju najugroženijih područja. Zaključkom Vlade od 10. studenoga 2006. godine zadužilo se Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da započne prvu fazu sanacije unutar kruga tvornice “Salonit“ d.d. Vranjic u stečaju i “Mravinačke kave“. Istim zaključkom Vlada je zadužila Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da osigura sredstva za zbrinjavanje azbestnog otpada. Fond je u studenom 2006. godine zatražio od Instituta građevinarstva Hrvatske prijedlog programa na zbrinjavanju azbestnog cementnog otpada za prvu fazu sanacije. Temeljem tog programa radova, Fond je za potrebe sanacije prve faze naručio izradu izvedbenog projekta od tvrtke “Konstruktor“ te reviziju tog projekta od Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Nakon prikupljenih ponuda i provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi za izvođača radova na sanaciji azbestnog cementnog otpada tvornice “Salonit“ d.d. izabrana je tvrtka “Cijan“ iz Splita koja ima dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom. Ponavljam, dakle tvrtka koja ima dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom. Za saniranje problema azbesta nastalog proizvodnjom u tvornici “Salonit“ planira se utrošiti ukupno 72 milijuna kuna i to na lokacijama “Mravinačka kava“, nogometno igralište u Vranjicu i krugu tvornice. Radovi na sanacije tvornice “Salonit“ i “Mravinačke kave“ započeli su 4. prosinca 2006. godine nakon pribavljene suglasnosti grada Solina. Fond je osim s tvrtkom “Cijan“ kao nositeljem posla sklopio ugovore i s tvrtkom “Apo“ iz Zagreba za obavljanje stručnog nadzora, te s tvrtkom “Muhus“ d.o.o. iz Splita za građevinski nadzor radova. Tijekom provedbe sanacije stalno je mjerena koncentracija azbestnih čestica u zraku za što je bila zadužena tvrtka “Atest“ i “Zaštita“ d.o.o. iz Kaštel Novog koja ima ovlaštenje za mjerenje u radnom prostoru i ima obučenog djelatnika za rad na faznom mikroskopu tvornice “Salonit“ jedinim takvim mikroskopom u Republici Hrvatskoj. Kontrola koncentracije azbestnih čestica u prostoru kojem se obavljala sanacija, rađena je u skladu sa pravilnikom od maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim ograničenim vrijednostima. O tijeku pripremnih radova utvrđeno je da je nulto stanje azbestno-cementnog otpada unutar kruga tvornice “Salonit“ d.d. i to u količini oko 8000 metara kubnih rasutog azbestnog otpada i stvrdnutog dehidriranog azbestno-cementnog mulja. Imajući u vidu regulativu Republike Hrvatske i direktive Europske unije radi zaštite okolnog stanovništva i radnika koji su radili na sanaciji njihovog osposobljavanja, te provođenju zaštite na radu izrađena je slijedeća dokumentacija i provedene su slijedeće mjere. Procjene opasnosti radnih mjesta na poslovima uklanjanja opasnog otpada koji sadrži azbest iz kruga tvornice, te deponiranja istog u “Mravinačku kavu“ koji je izradio Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline iz Splita. Zatim, donesen je plan osposobljavanja djelatnika koji su sudjelovali u ovim poslovima i plan mjera zaštite na radu. Radnici su upućeni na ciljane specijalističke zdravstvene preglede i oni koji su dobili svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti upućeni su na osposobljavanje za rad na siguran način. Dio radnika tvrtke “Salonit“ d.d. u stečaju nije dobio svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, te isti ti radnici nisu radili na ovim poslovima. Radnicima koji su radili na ovim poslovima zbrinjavanja osigurana su sredstva osobne zaštite propisana pravilnikom o upotrebi osobnih zaštitnih sredstava, zaštitna odijela, respiratori, zaštita za obuću, zaštitne naočale, jednokratne kišne kabanice i zaštitne rukavice. Angažirana vozila prošla su dodatni tehnički pregled i ista su dobila potvrdu o ispunjavanju uvjeta za prijenos opasnog otpada. Nakon utovara koševi kamiona su prekriveni zaštitnom ceradom, te su upućivani na prvi i drugi dekontaminacijski punkt za ispiranje kotača od prašine. Tijekom izvođenja radova na utovaru, transportu i odlaganju azbestnog cementnog otpada na lokaciju “Mravinačke kave“ svakodnevno se utvrđivala koncentracija azbestnih vlakana. Izmjerena vrijednost i koncentracija azbestnih vlakana u radnom okolišu stalno su bile znatno niže od dopuštene granice koja iznosi 0,2 vlakna po centimetru kubnom. U programu sanacije u dijelu koji opisuje mjerenja koje je provela tvrtka Ant proizvoljno su određene dopuštene granice koncentracija azbesta u atmosferi na otvorenom javnom prostoru kao i radnom prostoru ne uvažavajući pravilnik koji određuje dopuštene granice u radnim prostorima. S obzirom da tvrtka Ant koja se snažno eksponirala u javnosti nije htjela priznati da su pogriješili u mjerenjima i njihovoj interpretaciji, ministrica je osnovala stručnu radnu skupinu koja je imala zadaću dati meritorni sud obavljenim nalazima te predložiti način i instituciju koja će obavljati pouzdana mjerenja. Na sastanku stručne radne skupine koju čine najrelevantniji ljudi i stručnjaci za ovo područje održana je 26. svibnja 2008. godine kao i kasnijim pogledom ocjene izvješća o mjerenjima koncentracije azbesta u atmosferi tvrtke Ant stručna radna skupina zaključila je da se mjerenja na lokacijama tvornice Salonit d.d. u stečaju i Mravinačke kave ne mogu smatrati vjerodostojnim zbog ne pridržavanja propisanih standardnih metoda mjerenja azbestnih vlakana. 8. svibnja 2008. godine izvršena su dodatna mjerenja koncentracije vlakana od strane tvrtke Atesti i zaštita d.o.o. iz Kaštel novog, kako u krugu tvornice, tako i na nogometnom igralištu u Vranjicu. Ova ponovna mjerenja pokazala su da je koncentracija azbestnih čestica bila manja od 0,1 vlakna po centimetru kubnom. Na 6. sjednici Odbora za zaštitu okoliša koju je spominjala kolegica Petir održana je 26. svibnja 2006. godine odbor je između nekoliko zaključaka donio jednoglasno i sljedeći zaključak da resorno ministarstvo angažira ovlašteni laboratorij iz Republike Hrvatske ili inozemstva koji će provesti mjerenja čestica azbesta u zraku na područjima gradova Solina i Ploča, a to isto predložila je i radna skupina. Objavljivanje informacija i to netočnih godinu dana nakon obavljenog mjerenja i više od pola godine od završetka prve faze sanacija mogu se tumačiti samo željom za uznemiravanje javnosti i kojekakvim politiziranjem. Istina je da su stanovnici Vranjica i okolice koji žive u blizini tvornice Salonit tijekom čitavog mjesnog rada bili izloženi negativnom utjecaju azbestne prašine, ali je isto tako jedina istina da je ova Vlada zadužila ministarstvo da ovaj veliki problem i riješi i to se čini. Na kraju, zbog svega ovoga i zbog toga što je sanacija unutar tvornice Salonit d.d. i Mravinačke kave provedena u skladu sa svim pravilima struke, a za što postoje dokazi, klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati SDP-ov prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenice sa sanacijom, dekontaminacijom azbestnog otpada iz kruga tvornice Salonit d.d. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravaka je više, prestao sam pisati na 11. navodu i neću imati vremena. Netočna je tvrdnja uvaženog zastupnika Vrdoljaka da je u studenom 2006. tadašnja Vlada počela voditi brigu o zdravlju i dekontaminaciji. Točna je tvrdnja da su par mjeseci ranije ministar zdravstva Neven Ljubičić svojim podzakonskim aktom pravilnikom dozvolio proizvodnju azbesta u Hrvatskoj 21. stoljeću, azbesta kao što ste vi točno ustanovili daje azbest zlo, da je azbest kancerogen prvog reda. To je točna tvrdnja, ministar zdravstva hvala Bogu više nije ministar. Netočna je tvrdnja da se SDP u svom angažmanu oko toga nije borio, zaguglajte to izaći će vam cijeli niz podataka. Netočna je tvrdnja da su se koristila sredstva osobne zaštite. Netočna je tvrdnja da su vozila bila adekvatno dekontaminirana i da su adekvatno opskrbljena. Netočna je tvrdnja da su koncentracija čestica znanstveno analizirane. Ne znanstveno analizirani i cijeli niz gospodine potpredsjedniče. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Time smo iscrpili raspravu. Želi li predlagatelj zaključno reći? Da. Uvažena zastupnica Mirela Holy. **Holy, Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Pa evo ga, meni je žao nakon ove relativno kratke rasprave s obzirom na to da su današnje rasprave o interpelacijama bile znatno duže, što vjerujem pokazuje koliko je ustvari interes politike za pitanja zaštite okoliša. Ono što mi je žao, žao mi je naravno da očigledno saborski zastupnici i zastupnice iz vladajućih stranaka neće podržati ovo istražno povjerenstvo zato što doista smatram da je to u cilju javnosti ali i u cilju politike, odnosno svih nas. Kratko bih se osvrnula na izlaganje kolegice Marijane Petir koja je u uvodno dijelu rekla da je HSS prema programu jedina zelena stranka u u Republici Hrvatskoj. Ja se bojim da njihov stav oko podrške ovom zahtjevu govori o tome da ih ustvari problematika zaštite okoliša ne zanima pretjerano jer u suprotnom bi sigurno podržali ovaj naš zahtjev. Spominjala je i to da se problem Salonita nije pokrenuo od jučer, odnosno da Salonit radi već 80 godina i to uopće ništa nije sporno na kraju krajeva, ja sam u svojem uvodnom izlaganju govorila da to nije problem koji je nastao jučer, ali na taj način mi se čini da se namjerno zanemaruje ono što je ustvari cilj ovog zahtjeva, a to je da se utvrde činjenice koje su vezane uz sanaciju, odnosno ne sanaciju azbestnog otpada iz kruga tvornice Salonit. Također bih htjela reći da nije irelevantno zašto je institut građevinarstva Hrvatske dobio ovaj posao na natječaju, time više što saznanja s kojime raspolažemo govore u prilog tome da je tim programom sanacije azbest, odnosno azbestni otpad tretiran kao komunalni otpad, što je protivno zakonu, a i konvencijama pa mislim da nije samo pitanje toga da li je netko imao najnižu ponudu što se toga tiče na natječaju nego i kakva je kvaliteta te ponude, a o tome se nije reklo ni riječi ustvari na samoj tematskoj sjednici odbora. Također se postavlja pitanje koje je to kvalifikacije Cian imao za obavljanje posla sanacije s obzirom na to da su i sami priznali na tematskoj sjednici odbora da nemaju nikakve reference na u ovom poslu, a što je bilo i na kraju krajeva vidljivo u samom postupku sanacije gdje su možda namjerno, a možda i iz neznanja i uzrokovali ovakvu štetu. Također bih htjela reći da zaključci sa tematske sjednice odbora ne isključuju mogućnost osnivanja istražnog povjerenstva i stoga mi nije jasno zbog čega se HSS i HDZ ustvari ustvari protive ovome istražnom povjerenstvu, jer mislim da bi samo se razjasnila u potpunosti situacija koja definitivno na tematskoj sjednici nije razjašnjena, a o čemu su pisali na kraju krajeva i mediji nakon tematske sjednice i na taj način iskazali svoj stav. Htjela bih također reći da onaj datum koji se spominjao 13. nije prvi datum u kojem je utvrđeno, odnosno zatraženo da se ustvari organizira ovakva tematska sjednica. Naime ja sam desetak dana prije, dakle još prije nego što je u medijima izašla cijela priča oko sanacije "Salonita" zatražila da se organizira tematska sjednica koja bi bila posvećena ovome problemu i zato smatram da je bilo prilično apsurdno ustvari organizirati tematsku sjednicu jedan ili jedan od moguća dva dana kada meni koja sam tražila osnivanje te tematske sjednice nije bilo moguće prisustvovati toj sjednici, a zbog toga što sam bila službeno odsutna zbog sudjelovanja u parlamentarnom izaslanstvu i nisam to mogla naravno prolongirati. Također su mi malo neobične ove optužbe da se SDP bavi politikantstvom. SDP je oporbena stranka. Mi kao oporbena stranka smo i tu kako bismo bili ustvari ustvari korektiv vlasti i kako bismo propitivali različite situacije postupanja ili nepostupanja vlasti za koje smatramo da su sporne i nije mi jasno uopće zbog čega se poteže ovakav primjer da se govori o politikantstvu. Postoje jasne sumnje u to da ovaj proces nije bio proveden kako treba i naravno da je naša obaveza kao političke stranke da inzistiramo na razjašnjavanju ovakvih slučajeva koji imaju veliku važnost za javnost Republike Hrvatske. Na žalost moram također utvrditi na tematskoj sjednici odbora nije odgovoreno ni na jedno pitanje koje smo mi postavili u našem zahtjevu za osnivanje istražnog povjerenstva, a do samog zahtjeva našeg za osnivanje, odnosno donošenja odluke za istražno povjerenstvo je došlo upravo zbog toga što smo vidjeli da sa manipulacijom sa datumima osnivanja, odnosno organiziranja tematske sjednice se ide upravo u tom pravcu da se radi o zataškavanju, odnosno zanemarivanju cijeloga problema. Izuzetno mi je drago da je Marijana Petir ponosna na to što je odbor održao sjednicu o "Salonitu" i to nakon 10 godina kao što je i sama rekla, jer je njen ponos upravo omogućio SDP koji je i tražio i inicirao organizaciju ove sjednice i bez našeg traženja bojim se da ove sjednice nikada ne bi ni bilo. Što se tiče kolege Tomislava Vrdoljaka isto bi se osvrnula na ovo politiziranje. Mi nismo jednostavno dio vladajuće koalicije i kao takvi ne moramo jednostavno glasati i razmišljati na isti način na koji način razmišlja vlasat i mislim da je i svrha demokratskog sustava u principu da postoje stranke koje su korektiv vlasti, mislim da je ovaj slučaj najbolji primjer toga na djelu. Mislim da se i sa tim optužbama za politiziranje ustvari namjerno ignorira suština ovog problema, a to nije postojanje "Salonita" već kriminalno, netransparentno i nepropisno saniranje "Salonita" i sustavno zataškavanje propusta od strane HDZ-a, a iz današnje rasprave vidimo i njihovih partnera. Već sam rekla da "Cijan" nema nikakve reference za obavljanje ovog posla osim ove sada tragedije koju su odradili sa "Salonitom", a tu bih se također i osvrnula na to da su atesti na čije se rezultate mjerenja pozivao kolega Vrdoljak, da su oni izmjerili koncentraciju azbestnih čestica u Vranjicu znači ne u krugu tvornice nego izvan znači same tvornice, a to pokazuje sukladno znači onome što su vrijednosti dopuštene u Europskoj uniji, a to je kasnije na kraju krajeva priznalo i ministarstvo, da takvih vrijednosti azbestnih čestica uopće nije smjelo biti. Znači ukoliko se već pozivate na rezultate atesta, a namjerno zanemarujete rezultate mjerenja od tvrtke "ANT" onda morate biti iskreni i priznati da tih azbestnih čestica nije uopće smjelo biti izvan kruga tvornice "Salonit". Oprostite ako je iznad 0,0% znači da je vrijedi nulta tolerancija mislim azbestnih čestica. **Jarnjak, Ivan Nulta tolerancija čestica azbesta može biti izvan znači kruga tamo gdje se proizvodi azbest. Ovdje to nije bilo slučaj i mislim da je to već bio dovoljni razlog za to da ministarstvo djeluje i da alarmira javnost, odnosno da im da naputke kako se ponašati kako bi se zaštitio život i zdravlje ljudi. Također nije točno da se SDP počeo interesirati za ovaj problem relativno nedavno, jer da ste malo "proguglali" kao što je rekao kolega Rajko Ostojić, onda biste znali da SDP već godinama prati ovaj slučaj i da smo još od 2005. godine upozoravali na apsurdnost toga da se proizvodnja azbestno cementnih proizvoda u "Salonitu" nastavlja, nakon toga što je bilo apsolutno razvidno da se ti proizvodi neće moći distribuirati, trgovati njima niti prodavati bilo gdje i na taj način je na žalost nastala još veća količina azbestnog otpada koji se danas sanira novcima obveznika eko naknada. Također bih htjela reći da kamioni koji su prevozili azbest datiraju iz 1968. godine i nemojmo biti smiješni i vjerovati da su takvi kamini osposobljeni za ovako delikatan zadatak. Mislim smiješno! Apsurdno je da znači ministarstvo priznaje rezultate mjerenja jedne tvrtke koju je angažiralo, ali ne uvažava rezultate mjerenja druge tvrtke koju je angažiralo što samo znači da se radi o zataškavanju. Bojim se da bismo na ovaj način mogli ići u nedogled. Vi ste donijeli političku odluku, ne želite podržati ovaj zahtjev i mi tu na žalost ne možemo napraviti ništa, ali ja mogu zato u tom smislu reći i ponoviti da prema mojem mišljenju odbijanjem davanja podrške ovom zahtjevu znači nedvosmislenu potvrdu da je u postupku sanacije azbestnog otpada iz kruga tvornice "Salonit" doista bilo velikih propusta, zataškavanja, malverzacija i kršenja članka 69. Ustava Republike Hrvatske. Zahvaljujem. Svaka stranka, svaki zastupnik ima svoje pravo da se prema svom opredjeljenju i mišljenju opredijeli za neko mišljenje, neki stav i na tomu drugi nema pravo prigovarati. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Marijana Petir. **Petir, Marijana (HSS)** Gospodine potpredsjedniče na žalost bilo je više od jednog netočnog navoda, a ja ću samo neke pokušati ispraviti, a na sva pitanja koja su ovdje postavljena odgovori su u zapisniku sa tematske sjednice saborskog odbora, pa upućujem kolegicu da ga pročita. Ja sam rekla da smo mi jedina prava zelena stranka u Hrvatskoj, jer smo ne samo pokrenuli inicijative, nego i riješili mnoga pitanja vezana uz zaštitu okoliša, a tu mogu spomenuti sprečavanje gradnje odlagališta nuklearnog otpada na Moslavačkoj gori, pitanje koncepta hrvatske slobodne od GMO-a, pitanje rješavanja zagađenja i INA-e rafinerije u Sisku. Kad sam govorila o formiranju i vašem prijedlogu za Istražno povjerenstvo riječ je o tome da je vaš prijedlog, odnosno inicijativa zakašnjela i da je zbog toga nakon svih rasprava koje smo imali i zaključaka koje smo donijeli uopće podržavanje takvog Istražnog povjerenstva bespredmetno. Naposljetku želim vas demantirati, meni kolegice Holy SDP ništa nije omogućio, a da u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje vas HSS drži na vlasti odmažete govori i činjenica da vaša županica svakodnevno ruča i večera sa drugim strankama koje su danas u oporbi, …/Govornica se ne razumije./… izbacuje HSS iz koalicije. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti. U ponedjeljak ćemo nastaviti sa radom u 9 točkom 9. pročišćenog dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z.E. br. 84. br. 84. U ponedjeljak se pripremite za razliku od ovih dana da bumo malo dulje delali dok ne bumo gotovi. Hvala lijepa i laku noć vam želim. Hvala